Моля да поканите народните представители от парламентарните групи

колеги, моля да поставите временните карти, за да може системата да отбележи присъствието Има няколко решения, включени в служебния дневен ред, които днес трябва да приемем.

е внесен от народните представители Искра Фидосова, Ангел Найденов, Павел Шопов и Христо Бисеров. Господин Найденов, моля Ви да представите Проекта за решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Решение № 9 на Конституционния съд – бр. 80 от 2011 г.; изм., бр. 30 и 69 от 2012 г. до приемането на свой правилник, освен ако Народното събрание реши друго.

Благодаря Ви, уважаеми господин Найденов. Уважаеми колеги, представен е проектът за решение. Откриваме разисквания по проекта, ако има такива, ако има някакви предложения по внесения проект. Има ли народни представители, които имат предложения по направения Проект за решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Не виждам.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на парламентарна група искам поименна проверка по чл. 42, ал. 3 на кворума преди гласуване. (Шум и реплики от КБ.) Упълномощена съм от председателя на групата, който в момента е в залата. Благодаря Ви. Господин Лазаров, заповядайте, ако искате да споделите в режим разисквания по приемане на Решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Моля Ви за тишина в залата отляво!

Вашите лъжовни намерения. за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заповядайте, госпожо Манолова. правила има и те ще се спазват в този Парламент. За разлика от предишния, който не спазваше нито Конституцията, нито парламентарния правилник, този Парламент и това ръководство ще спазват правилата. правилата. Вие ще почакате със своето искане, което намира опора в парламентарния правилник, след като бъде взето решение за действието на този правилник в условията на Четиридесет Има ред и процедури и Вие ще ги спазвате. Не ги спазвахте в предишния Парламент, в който имахте мнозинство, не слушахте гласа на опозицията и си правехте, каквото искахте. Е, подобно поведение Ви докара до това жалко състояние. От голямата уж група на ГЕРБ да седите, сега ще Ви преброя, шестима народни представители. Шестима народни представители от ГЕРБ – това е ГЕРБ

помните обещанието си за конструктивна опозиция по-малко от час и след изявлението на господин Борисов се държите всякак, но не и конструктивно, така че ще трябва да почакате. (Шум и реплики от ГЕРБ.)

в процеса на учредяване, преди да е прието Решението за временно прилагане на Правилника на Четиридесет и първото Народно събрание до изработване на правила,

Заповядайте, господин Лазаров, по начина на водене. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Господин председателю, справете се с някакви правила – няма как да направя реплика, при положение че излиза на монитора, а така Вие сте обявили, че госпожа Манолова прави процедурно изказване. Е, няма как да направя реплика.

поименно преброяване! Вие се страхувате от факта, че нямате кворум! Нека всички български граждани да разберат, че Вие газите Конституцията! Направете поименно преброяване. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми господин Лазаров, сутринта парламентът е открит и кворумът за вземане на решения е 109, с 218 души регистрирани. Посочете ми основание, на което да направя

за тези процедури! Вашите изказвания, на всички дотук, бяха в рамките на разискванията по приемане на Решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Найденов го представи. Моля, режим на гласуване за Проекторешението за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Гласували

се няма. Решението за приемане на процедурни правила за прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е прието.

2. Избира за временни секретари на Четиридесет и второто Народно събрание народните представители”, след което следват предложенията на отделните парламентарни групи. Уважаеми господин председател, позволете ми да направя предложенията за временни секретари на Народното събрание от името на Коалиция за България. Предлагам две кандидатури – на народните представители Деница Златкова Златева и Филип Стефанов Попов. Благодаря Ви, господин Найденов. Откривам дебатите за предложения по проекторешението за временни секретари. Разбира се, в тези дебати може да има и предложения за персонален състав.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на ГЕРБ правя предложение за секретари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

уважаеми колеги! От името на Парламентарната група искам поименна проверка на кворума по повод предстоящото гласуване по чл. 42, ал. 3. Благодаря

Може би предлагате да променим по някакъв начин това обявяване? В момента сме в процедура на учредяване на Народното събрание. И ние нямаме, никой няма. ИСКРА ФИДОСОВА Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Такова съгласие, каквото казахте в момента, не сме постигали вчера. Вчера не успяхме да постигнем съгласие по голяма част от точките, които бяха поставени за дневния ред на днешното заседание. Затова ние сме се регистрирали, както всички други три парламентарни групи, в Деловодството на Народното събрание – ръководствата с решенията на парламентарните групи. Вие, господин Миков, след като сте уведомен от Деловодството, че всички сме си регистрирали парламентарните групи, сте длъжен незабавно

Уважаеми колеги, първото заседание никога няма различен дневен ред. Винаги – и през 2009 г., и през 2005 г., редът е един и същи. Конституирането на парламентарните групи се обявява в края на заседанието, след като се даде възможност на всички да представят необходимите документи, включително с избора и и посочването на техните ръководства. Тъй като очевидно шестимата депутати от ГЕРБ в залата нямат търпение да бойкотират и да прекъснат заседанието, но ще им се наложи да изчакат да бъде обявено конституирането на тяхната група, включително и ръководството, защото подобни искания могат да се правят за проверка на кворума единствено и само от името на парламентарна група, а от името на парламентарна група говори нейното ръководство. Уважаема госпожо Фидосова, уважаеми колеги народни представители, тъй като не е ясно още кой от Вас какво качество има (реплики), предлагам да гласуваме това решение и след като бъде установен точният състав на Вашето ръководство, ще направите след малко Вашето искане. Ще помоля да ми предоставите папката с регистрациите, която трябваше да обявя накрая. Не я откривам тук при мен. Да видим постъпилите регистрации на ръководствата на парламентарни групи, а през това време Ви предлагам, доколкото има направени предложения, очевидно Парламентарната група на „Атака” ги няма в пленарната зала, няма да направят предложение, има постъпили предложения от три парламентарни групи, така че предлагам първо да приемем решение за избиране на временни секретари на Народното събрание. Нямаше никакви предложения. Поставям на гласуване проекта, който Ви е предоставен по-рано.

Моля Ви да гласуваме Проекта за решение със съответните предложения на парламентарните групи.

с които ще Ви запозная. Съответно има и Проект за решение на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията за прекратяване пълномощията на народен представител на всеки от двамата поотделно. Едното е от Румен Василев Стоянов: „Уважаеми господин председателстващ, С Решение № 2643 – НС, от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия, съм обявен за избран за народен представител от 17. многомандатен избирателен район, Пловдив, от листата на Коалиция за България. С настоящото заявявам, че няма да полагам клетвата, предвидена в чл. 76, ал. 1 от Конституцията на Република България, тъй като в момента съм избран за кмет на град Калофер, поради което моля да прекратите пълномощията ми и да бъде обявен за избран за народен представител от 17. многомандатен избирателен район, Пловдив следващият кандидат от листата на Коалиция за България. Приложение: Копие на удостоверение за избор на кмет, издадено от Общинска избирателна комисия – Карлово. С уважение – Румен Стоянов”. Другото заявление

от 13. многомандатен избирателен район, Пазарджик, от листата на Коалиция за България. С настоящото заявявам, че няма да полагам клетвата, предвидена в чл. 76, ал. 1 от Конституцията на Република тъй като в момента съм член на Европейския парламент от Република България, поради което моля да прекратите пълномощията ми и да бъде обявен за избран за народен представител от 13. многомандатен избирателен район, Пазарджишки, следващият кандидат от листата на Коалиция за България. С уважение Илияна Йотова, 17 май 2013 г.”. Предлагам да гласуваме двата проекта за решение. Първо – проекта за освобождаването на Румен Василев Стоянов. Моля, режим на гласуване.

Има постъпили два проекта по тази точка. Моля, вносителите! Да прочета кои са вносителите единият законопроект е внесен от господин Ангел Найденов, Павел Шопов, Христо Бисеров и 48 народни представители. Другият е внесен от госпожа Фидосова и господин Красимир Велчев. Моля Ви да ни запознаете със съдържанието. Единият е внесен в 9,25 ч. днес, а другият – в 9,59 ч. днес. По реда на постъпването… Има и проект от 11,30 ч. на господин Ангел Найденов и група от 48 народни представители. Искам да дам по поредността на постъпването – първи е проектът на госпожа Фидосова

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще обоснова нашето предложение за Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за Правилник за организация и дейността на Народното събрание. Вчера, уважаеми колеги, не успяхме да постигнем съгласие. Това, на което ние настоявахме, бе да се запазят и да продължат да прилагаме принципите и в Четиридесет и второто Народно събрание на Конституцията, така както сме прилагали досега, както са разписани и в Правилника, за който приехме Решение да бъде прилаган дотогава, докато Временната комисия не изработи нов Правилник. Уважаеми колеги, господин председател, в чл. 20 на този правилник е записано,

се формират съобразно числеността на парламентарните групи. (Шум и реплики.) Това предложихме и вчера, и днес. Числеността на парламентарните групи се формира на базата на гласовете, които сме получили всички ние

Коалиция за България има 84 народни представители, или 35%; Движението за права и свободи има 36 народни представители, или 15%; Партия „Атака” има 23 народни представители, или 9,58 %. На база на това разпределение в последните три народни събрания – така, както сме постъпвали и 2009 г., и Вие 2005 г., които сте тук сега, в залата, защото ние не сме били тогава, комисиите бяха в състав 14 народни представители. Нашето предложение сега е да запазим същия този вид и форма с тези 14, които вече са в продължение на няколко народни събрания, и да бъдат разпределени на този квотен принцип, така както повелява българската Конституция, „Проект РЕШЕНИЕ за избиране на Временна комисия за изработване на Проект за правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Създава Временна комисия за изработване на Проект за правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 14 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на ГЕРБ, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи и 1 от Парламентарната група на Партия „Атака”. 2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: председател, секретар и членове. 3. Комисията се избира за срок от 30 дни.” Уважаеми колеги, ако за пореден път се потъпка и този конституционен принцип, ние няма да участваме в тази комисия. нагласата и желанието да работим активно, така както повелява българската Конституция, но това, което се случва вчера и днес, е извън всякакви конституционни принципи. Тъй като, господин Миков, Вие отказахте да прочетете нашето решение, аз съм принудена сама да прочета и да съобщя по смисъла на този правилник, който Вие нарушихте в продължение на 10 минути няколко пъти: „В Парламентарната група на ГЕРБ на основание чл. 12, 13, 14, 15 и 16 от правилника бе проведено общо събрание на народните представители, избрани от многомандатни избирателни райони с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените парламентарни избори на 12 май 2013 г., което РЕШИ: 1. Образува парламентарна група от народните представители, избрани с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените на на 12 май 2013 г. парламентарни избори. 2. Името на парламентарната група е Парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ. 3. Ръководството на парламентарната група е в състав: Председател – господин Бойко Методиев Борисов; Заместник-председатели господин Цветан Генчев Цветанов, госпожа Искра Фидосова Искренова, господин Красимир Любомиров Велчев и господин Димитър Борисов Главчев; Секретари: госпожа Цвета Вълчева Караянчева и господин Александър Руменов Ненков.” Молим да бъдат извършени необходимите действия съгласно правилника. Внесли сме го в Деловодството на Народното събрание, спазили сме всички изисквания и моля да спазвате Конституцията и решенията, които гласувахме преди малко. Благодаря. Думата има господин Миков. Заповядайте. МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Фидосова, правя Ви тази реплика, защото хубаво е да се позовавате на конституционни принципи, още по-хубаво е да прочетете, че по силата на чл. 14, ал. 2 това, което сторихте преди малко, е в изричната дискреция на председателя на Народното събрание. Той обявява регистрираните парламентарни групи. Оттук насетне аз Ви моля, уважаеми колеги, да уважаваме правилника и когато говорим за конституционни принципи, да четем текстовете на правилника.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

(Парламентарната група на ГЕРБ излиза), като ще подчертая, че излизащата госпожа Фидосова коректно посочи, че принципът, на който следва да бъде изградена Временната комисия по изработване на Правилника за организацията и дейността беше едно от различията, тоест един от въпросите, по които не успяхме да постигнем пълно съгласие между парламентарните групи. Но, дами и господа, преди да представя проекта за решение, ще ми позволите да посоча и част от аргументите, които служат като основание да предложим принцип, различен от предложения от Партия ГЕРБ. Принципът, който предлагаме, е паритетният, тоест равно участие на парламентарните групи при формирането на временната комисия. Уважаеми дами и господа народни представители, Четиридесет и второто Народно събрание започва работа в една различна ситуация по отношение на мнозинството, различна от ситуацията, в която работеше Четиридесет

Тази ситуация, уважаеми колеги, дава шанс да възстановим парламентаризма, дава възможност да чуем аргументи и да оценим стойността на аргументи. Тази ситуация дава възможност да възстановим смисъла на диалога и съответно на съгласието. Водени от това разбиране, искам да подчертая, че имаме възможността да приложим друг принцип и при формирането на част от работните органи на Четиридесет и второто Народно събрание. Подчертавам, част, защото не искаме да подменяме или да променяме

на парламентарните групи, тоест пропорционалния принцип. В тази връзка, уважаеми дами и господа народни представители, ние предлагаме

Уважаеми дами и господа народни представители, става дума за формиране на временна работна комисия, която трябва да подготви основния нормативен документ, по който ще работи Народното събрание. Трябва да изработи правилата, трябва да установи нормите на взаимоотношенията, трябва да установи отношението на Народното събрание към актовете, които ще бъдат приемани в Четиридесет Нашето разбиране е, че в тази временна комисия парламентарните групи трябва да участват с равен брой народни представители, да има възможност за по-широко участие на мнения, съответно на предложения и, разбира се, по-голям принос в изработването на основния нормативен документ на Четиридесет и второто Народно събрание. Това е разбирането, което ни води при предлагането на проекта за решение. Моля да подкрепите това разбиране. Мисля, че то е много по-разумно, много по-логично, отколкото предложението, което беше направено от името на Политическа партия ГЕРБ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Първо ще гласуваме предложението за решение, направено от госпожа Искра Фидосова и господин Красимир Велчев. Моля, гласувайте.

и група от повече от 40 народни представители. Моля, гласувайте.

отлагане на точката за утрешния дневен ред. Очевидна е липсата на парламентарни групи. Има ли изказвания?

„На основание членове 12, 13, 14, 15 и 16 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе проведено Общо събрание на народните представители, избрани от многомандатни избирателни райони с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените парламентарни избори на 12 май 2013 г., което реши: 1. Образува парламентарна група на народните представители, избрани с регистрация на Политическа партия ГЕРБ на проведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Името на парламентарна група е: „Парламентарна група на Политическа партия ГЕРБ”. 3. Ръководството на парламентарната група е в състав: председател – Бойко Методиев Борисов; заместник-председатели – Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова, Красимир Любомиров Велчев и Димитър Борисов Главчев. Секретари: Цвета Вълчева Караянчева и Александър Руменов Ненков. Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно чл. 13, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и Следват подписи на всички членове на тази парламентарна група. Следващото заявление е от Парламентарната група на Коалиция за България: „Уважаеми господин председател, на основание членове 13, 14 и 15 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе проведено Общо събрание на народните представители,

2013 г., Общото събрание реши: 1. Образува Парламентарна група на народните представители, избрани с листата на Коалиция за България на проведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Името на парламентарна група е: Парламентарна група на Коалиция за България. 3. Избира за председател на Парламентарната група на Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев. 4. Ръководството на парламентарната група е в състав: Ангел Петров Найденов – заместник-председател, Янаки Боянов Стоилов – заместник-председател, Димитър Стоянов Дъбов – заместник-председател, Спас Янев Панчев – заместник-председател, Александър Димитров Паунов – заместник-председател, Петър Атанасов Курумбашев – заместник-председател, Атанас Тодоров Мерджанов – секретар, Димчо Димитров Михалевски – секретар. Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” Следват подписи на вносителя и на членовете на парламентарната група. Следващото заявление е от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи относно решение за образуване на Парламентарна група на Движение за права и свободи. „Уважаеми господин председател, с настоящото Ви уведомяваме, че народните представители от Партия Движение за права и свободи в Четиридесет и второто Народно събрание на Република България на проведено заседание на 20 май 2013 г. реши да образува парламентарна група с наименование „Парламентарна група на Движение за права и свободи”. Изпълнени са всички необходими условия. Налице е минималният брой нейни членове, всеки от които не членува в друга парламентарна група, и са изготвени необходимите документи. Моля на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да регистрирате Парламентарна група на Движението за права и свободи с ръководство в състав: Мехмедов Кърджалиев – заместник-председател, Нигяр Сахлим Джафер – заместник-председател, и Четин Хюсеин Казак – секретар на парламентарната група.” Следват подписи на членовете на парламентарната група.

Общото събрание реши: 1. Образува парламентарна група на народните представители, избрани с листата на Партия „Атака” на проведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори. 2. Името на парламентарната група е Парламентарна група на Партия „Атака”. 3. Ръководството на парламентарната група е в състав: председател – Волен Николов Сидеров, и заместник-председатели – Десислав Славов Чуколов, проф. Станислав Тодоров Станилов и Павел Димитров Шопов. Моля да бъдат извършени необходимите действия съгласно чл. 13, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника Следват подписи на председателя и членовете на парламентарната група. Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че в Деловодството на Народното събрание е постъпило заявление от Цветан Генчев Цветанов. То е извън процедурите. Затова няма да го докладвам. Който желае, може да се запознае с неговото съдържание в Деловодството на Народното събрание. С това дневният ред за днес е изчерпан. Насрочвам заседание за утре, съгласно правилника, който прилагаме – от 9,00 ч., като на Председателски съвет ще бъде уточнен дневният ред и ще бъде предложен в залата. Благодаря Ви. Лек ден!